razvoj. izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Stjepan Mikolčić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Evo da skratim. Na isti način i ovdje iz istog razloga smo prišli izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu jer ga usklađujemo sa Zakonom o općem upravnom postupku odnosno ispunjavamo mjerila vezano za poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna ljudska prava da bi što prije završili pristupne pregovore za članstvo u EU. I ovdje se ove izmjene odnose na žalbeni rok koji se i ovdje definira sukladno novom Zakonu o upravnom postupku sa 8 na 15 dana odnosno načelo dvostupanjskog postupka u inspekcijskom nadzoru. I ovdje se prvi stupanj obavlja na razini naših područnih i regionalnih inspektora, a postupanje u drugom stupnju na razini vladinog povjerenstva koje je i ovdje definirano njegov sastav od tri člana sa strukturom i radnim stažom na određenim zadacima i poslovima u trajanju od 5 godina. I ovdje je hitni postupak iz razloga kao i prethodni zakon. Hvala. Hvala. Odbori? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a gospođa zastupnica Đurđica Sumrak. Izvolite. Hvala vam lijepa. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Evo da odmah kažem da će klub HDZ-a naravno podržati donošenje ove izmjene i dopune Zakona o veterinarstvu. Naime, iskoristit ću ovo vrijeme u ime kluba da kažem nešto o godini veterine. Ova godina 2011. proglašena je godinom veterine i veterinarstva. kao doktorica veterinarske medicine osobita mi je čast da je to i sada i da imam prigodu u ovoj godini nešto oko toga reći. Naravno da neću otići, morala bih duboko, duboko u povijest otići i korijeni veterinarstva, ali prvi zakon još od Marije Terezije negdje ide kada se uređuje zdravstveno stanje, vođenje brige oko konja, naravno to su bila najvažnija prijevozno sredstvo u to vrijeme. Ali ja ću se polako vratiti prema našoj našoj sadašnjosti. I ono što bih htjela reći da je organizirano obrazovanje veterinara i doktora veterinarske medicine počelo je 1919. godine. I mi smo prije dvije godine proslavili 95 obljetnicu našeg Veterinarskog fakulteta SVeučilišta u Zagrebu. znam da to možda i ne gledaju ali neka se čuje. Htjeli bi se svi mi kao bivši studenti, a sadašnji doktori veterinarske medicine zahvaliti našim profesorima, našim akademicima koji smo imali čast da nam predaju, svim onima koji su i dalje koji se bave znanošću. A ja bih osobito htjela nešto reći o kolegama veterinarima. To su kolegice i kolege veterinari doktori veterinarske medicine koji rade na terenu. Njima doista posebna zahvalnosti i treba biti posebno ponos na njih jer kolege veterinari i veterinarke na terenu danas nemaju vremena sjediti ovdJe obzirom da svako malo zove ih gazda da se dođe na intervenciju i tu nema čekanja. Terenski veterinari su u stvarnosti i kirurzi i internisti i porodničari ali su jednako tako i psiholozi i u puno, puno slučajeve to svi oni i liječnici koji rade i doktori humane medicine na terenu znaju da ponekad zna i veterinar pružiti uslugu humanca i naravno da spada u red posebno cijenjenih ljudi. Osim liječnika veterinari, župnici i dan danas je to tako i agronomi naravno i fiškali i suci i pravnici oni su posebno još dodatno. Ono što sam htjela reći naš Veterinarski fakultet je jedna vrhunska znanstvena ustanova i vodeći u jugoistočnom dijelu Europe. Zasluga veterinara odnosno struke je ta uvažene kolegice i kolege jer zdravlje životinja jednako je zdravlje nacije, zdravlje ljudi. Veterinari su sudjelovali u tri pregovaračka poglavlja i to je poglavlje 12 koje je zatvoreno prošle godine, zatim poglavlje 11 i poglavlje 13, sve je to vezano u stvarnosti na našu veterinarsku struku. Nešto bih rekla i o Hrvatskoj veterinarskoj komori jednoj od najstarijih naših institucija. U tu komoru uključeno je 3 tisuće 200 doktora veterinarske medicine koji imaju licencu i obavljaju pošteno svoj rad na tom terenu. Veterinarska djelatnost obavlja se 59 veterinarskih stanica, 132 ambulante, 107 veterinarskih praksi, 95 veterinarskih službi na farmama koji se bave organiziranom stočarskom proizvodnjom u 4 centra za reprodukciju u Hrvatskom veterinarskom institutu i naravno na našem Veterinarskom fakultetu. Veterinarska djelatnost obuhvaća zaštitu i kontrolu zdravlja i dobrobiti životinja, suzbijanja zoonoza, osiguravanje zdravstveno ispravnih i neškodljivih proizvoda životinjskog podrijetla, poslove reprodukcije životinja i veterinarsku zaštitu okoliša. Dosadašnji primjereni ustroj veterinarske prakse te predano i savjesno obavljanje navedenih poslova rezultirali su povoljnom …/Ne razumije se./… stanjem odnosno situacijom kako smo mi to nekad govorili koje je uvjetovano naravno primjenom kontrolnih zaraznih bolesti, nametničkih bolesti te uspješnim suzbijanjem bolesti koje su se pojavljivale. Jedan primjer je i ptičja gripa, triheneloza i svjetska kuga. Hrvatska je prva država u svijetu u kojoj je ptičja gripa otkrivena najprije i to kod divljih ptica, nekoliko domaće peradi. Veterinarska služba je poduzela opsežne mjere suzbijanja i sprečavanja širenja bolesti kako bi se spriječile velike gospodarske štete i zaštitilo zdravlje ljudi. Uvažene kolegice i kolege, ovakav model suzbijanja ptičje gripe primijenjen je u Republici Hrvatskoj, a u svijetu je prihvaćen i koristi se gotovo u svim zemljama u kojima se ta bolest pojavljuje. Također, ne želim ovom prigodom izostaviti niti veliki, veliki doprinos naših kolegica i kolega veterinarske struke u Domovinskom ratu. Naravno, kao i svi ostali dali su veliki obol, posebice u tome u sanaciji terena, spašavanju životinja, zbrinjavanju životinja i moram reći da u to vrijeme krvavog rata i agresije na Hrvatsku nisu se pojavljivale zoonoze, još uvijek se vodila briga o zdravlju o zdravlju i zaštiti zdravlja životinja pa tako i ljudi. Eto hvala vam što ste mi dozvolili da u ovom obraćanju kažem nekoliko, samo nekoliko riječi o struci veterinara odnosno doktora veterinarske medicine i naravno neću se ponavljati i gospodine državni tajniče. Klub HDZ-a podržat će Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o veterinarstvu, s konačnim prijedlogom zakona. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Dragutin Bodakoš, izvolite. Hvala lijepo, potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Državni tajniče, kolegice i kolege. Pa evo poslije Đurđice dođe mi ponovo da poželim studirat veterinu, ali ne bih ju sigurno više išao. Ali jako je lijepo opisala jednu djelatnost koja je zbilja jako i teška i odgovorna. I sada ću ja pokušati u ovoj svojoj raspravi nešto reći kako da zaštitimo tu djelatnost jer nažalost ova promjena ova promjena zakona ona ima svoju logiku sa ovih 8 na 15 dana itd., prvostupanjskom i drugostupanjskom postupku koji određuju veterinarski inspektori, odnosno službeni veterinari kao takovi mislim da ona nema u nečem vjerojatno nije diskutabilna. Međutim diskutabilno je nešto drugo, da u ovoj današnjoj situaciji kad je kolegica govorila o veterinarskoj struci da upravo ta veterinarska struka nije u dovoljno kvalitetnom položaju kao što je bila, jer ja kad sam bio veterinar i kad sam radio na selu onda su me zvali doktorom premda nisam imao titulu doktor veterinarske medicine nego diplomirani veterinar imao svoj status. Ljudi su došli, pozvali te, platili ti itd. Danas je situacija puno teža u veterinarskim stanicama, mnogo je dugovanja, seljak je u poteškoćama. Problemi su što se smanjuje broj stoke, to je jedan od prvih i osnovnih problema, prema tome, veterinari imaju sve manji djelokrug svoga rada. u isto vrijeme što se dešava u cjelokupnom ovom veterinarskom ustroju, dešava se to da se povećava veterinarska uprava. Veterinarska uprava je 2007. godine imala 182 djelatnika, postoje, tada je postojala samouprava za veterinarstvo, sektor veterinarske inspekcije 90 djelatnika, granična inspekcija 58 djelatnika. Danas imamo Upravu za veterinarstvo sa 42 djelatnika i Upravu za veterinarsku inspekciju sa 250 djelatnika ili ukupno 292 djelatnika. Ja kao veterinar sigurno ne bih trebao imati protiv da se kolege veterinari zapošljavaju ovdje, ali u prošloj godini je zaposleno 83 službena veterinara i za ovu godinu je navodno predviđeno zapošljavanje još 60 službenih veterinara. Sve to ide kaže prema europskim pravilima itd. u isto vrijeme postoje određena kontrolna tijela u okviru veterinarskih stanica gdje veterinarske organizacije prema Zakonu o veterinarstvu i Pravilnika o uvjetima

kad gledate, a u isto vrijeme tu veterinarsku struku drže te veterinarske stanice, odnosno ljudi koji rade na terenu što je kolegica govorila, ne ovi službeni veterinari, ne veterinarski inspektori nego kad dođe do kad dođe do ovih epidemija što si rekla onda veterinari iz stanica idu i ti su koji provode tu preventivu, koji provode suzbijanje tih stvari koje se dešavaju, tih zaraza i na neki način spašavaju ljude i sve ostalo. Međutim, kad gledamo istovremeno ovaj povećani broj inspektora i službenih veterinara u isto vrijeme, gdje oni trebaju raditi. Pa trebaju raditi na tim objektima gdje je klanje goveda, svinja itd. U isto vrijeme kad gledate od 2006. godine bilo je 168 objekata gdje se kolju kolju goveda, klaonica, a 2010. godine 127 objekata. Za klanje svinja bilo je 2006. 162 objekta, 2010. godine 122 objekta. Prema tome, postavlja se pitanje da li mi racionalno radimo, veterinarske stanice idu na akreditaciju da mogu također vršiti te poslove, međutim međutim ako se ovo zatvori određene veterinarske stanice koje su pretežno orijentirane prema tom poslu one će sasvim morati zatvoriti da ne kažem svoja vrata. Prema tome, Veterinarska komora je bila i ima svoje kao cehovska organizacija razgovarala i sve ostalo i ukazala na tu problematiku i gospodinu državnom tajniku i ministru. Ja mislim u ovom momentu da ne bi bilo potrebe da se sa povećavanjem broja zapošljavanja u upravi za veterinarstvo dovode u pitanje određene veterinarske institucije odnosno stanice koje odnosno pripremile su se za raditi taj posao i koje mogu obavljati također te poslove. Prema tome, ja podržavam sve ovakove promjene koje idu, ali u isto vrijeme moram i u ime i ovih ljudi koji rade puno sam obišao tih institucija i znadem u kakim uvjetima mnogi rade po kojim plaćama i sve ostalo. I malo je onih koji danas žele ići studirati veterinu. Više ih je. Ja prvi da ne kažem svojoj djeci ne bih rekao da ide studirati veterinu baš respektirajući sve ovo što se dešava u ovoj struci a vezano je za smanjivanje broja kako se zove stoke, a također i objekata gdje ti veterinari mogu raditi. Prema tome, jedno je ova izmjena u zakonskom koja je prihvatljiva, ali isto tako druga je stvar rasprava i na adekvatan način razmišljati o tome gdje ti veterinari mogu raditi, a ne sa zapošljavanjem jednih uništavati druge. Hvala lijepa. Hvala. Dvije replike. Prva gospodin zastupnik Stjepan Milinković. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo javio sam se za repliku ne sa namjerom da to bude naša tradicionalna polemika liječnika i veterinara kao što mi inače u sredinama seoskim vrlo korektno i uljudno funkcioniramo kao što je rekla kolegica Sumrak, nego samo da kažem nešto. Rekli ste da je i veterinarska situacija na selima puno teža, a ja bih rekao i kako gdje kako gdje i da se u tom dijelu smanjuje broj stoke itd. Ja bih isto rekao i na to kako gdje. Ja bih rekao da u mojoj sredini su veterinari vrlo cijenjeni. Svi ih zovu doktori. Oni rade ovaj široki dio poslova kao što je govorila kolegica Sumrak od onog internističkog dijela do operativnih zahvata itd. A druga, u mojoj sredini se povećao broj stoke, povećao, itekako povećao. Proizvodnja mlijeka se povećala. Na državnoj razini isto tako. U prilog toga govori i ovih 540, 550 novih staja koje su napravljene. Proizvodnja mlijeka je u daleko većim količinama se proizvodi. Sve to je, dakle potvrda onog koja demantira. Ali što se tiče ovog stručnog dijela, molim lijepo pa tu Liječnička komora ima itekako svoje mehanizme kojima to i licenciranja i edukacija itd. Pa u tom smjeru eto evo primjera i prilike da se i veterinarima na taj način pomogne pa da i oni svoju Komoru ojačaju i da malo još bolje po tom pitanju pritisnu. Hvala lijepo. To je lijepo ovako suradnja doktori sa svi. Da, nekad su zvali doktore i fiškale, a zvali su i automehaničare. Da, da. Odgovor na repliku. lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Milinković, činjenica je ovo što ste govorili da ima novih farmi, ima velikih proizvođača koji su u sustavu PDV-a, koji imaju sve. To su najslabiji platci. Ti najmanje plaćaju. Ti imaju najveća dugovanja prema veterinarima koji rade kod njih. To je veliki problem. Malo se raspitajte kad budete tamo u svojoj veterinarskoj stanici. Išao sam, na plasmanu lijekova sam radio tri, četiri godine pa sam obilazio te veterinarske, pa kad dođeš ja kažem treba platiti lijekove što ste uzeli a a on meni vidi, gle, otvori. Evo to su mi sve dugovanja, to su sve dugovanja. Pa reko' znam, ali nisi smio uzet lijekove ako ne možeš ih platiti jer morat ću te i ja. Prema tome, teška je situacija. Kako je teška u stočarstvu, tako je isto teška u svim službama koje rade i opslužuju to stočarstvo, a jedna od tih je i veterinarska služba. Prema tome, nemojmo. Ja sam samo htio reći nemojmo još više otežavati ljudima posao onima koji rade, koji su koji su uložili sredstva jer je to manje više privatizirane su veterinarske stanice koji su uložili određena sredstva i koji na taj način ako im se oduzme dio posla oni će doći u situaciju da će morati ili otpustiti te ljude ili da ne kažem pojedinci i zatvarati ove. Zato ja se slažem s vama nije svagdje ista situacija, ali u globalu evo ovo su podaci koje sam ja dobio od Veterinarske komore. Ti objekti smanjeni su, a tu rade veterinari. To je onaj što radi na liniji klanja itd. i ocjenjuje i bude plaćen prema tome koliko je komada pregledao. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Gospođa zastupnica Đurđica Sumrak. Hvala vam gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolega ja ću samo se jednim dijelom dodati nekoliko još rečenica na vaše izlaganje. Imate u većini potpuno pravo. Naravno, smanjio se broj stoke u Republici Hrvatskoj. Međutim, moramo biti svjesni i činjenice ipak da je rat donio veliki obol takvom smanjenju broja stoke. Propale su velike farme, uništene su velike farme, stoka je izginula ili otpeljana preko granice. Međutim, tijekom ovih godina, a evo ga i različitim poticajima i subvencijama ali i pripremom za ulazak u Europsku uniju došlo je do okrupnjavanja obiteljskih gospodarstava pa tako da su se smanjila ona gospodarstva sa jednim i sa dva ali su se povećala sa sa više od 10, 20. Neću već ima dovoljno velikih, dosta farmi sa jedno 100 do 400 a čak i 1000 mliječnih krava. Ono što je važno za nas veterinare je i ja ću puno, puno uložiti u to isto sigurno kao i vi da im se ne oduzimaju oduzimaju ovlasti, da im se ne oduzima posao na terenu. Doktori veterinarske medicine su cijenjeni na terenu. Krvav posao je terenskog veterinara. Kad se pojavi bilo kakva zoonoza vjerujte veterinari otkazuju sve svoje konferencije, sve svoje veterinarske dane, nema ništa. Mi već nismo imali niti konferenciju već tri godine. prema tome, mi, terenski veterinari nemaju vremena za takve stvari. Oni moraju biti tamo gdje ih ljudi čekaju. Istina je da ima dugovanja. Naravno da ima, ali ono što je zanimljivo evo ja sam radila kao terenska veterinarka u Oroslavju je to da kad ste došli u kuću i kad ste vidjeli vrlo često veterinari, kolege naši niti ne naplaćuju. Kaže budeš platio kad ćeš imati i onda se to odugovlači, a sad tišće nešto drugo. To je ekonomska situacija i stanice su u vrlo teškom položaju. Evo zato ćemo se mi potruditi da svojim zalaganjem pomognemo da naše veterinarske stanice se održe i da kolegice naše i kolege koji rade da im bude puno lakše i da mogu za svoj rad koji obavljaju vjerujte časno, stručno,

u odnosu na onaj dio, sad ste ušli u srž problema i stvar je težine toga posla i onoga što se obavlja. Međutim, ono što ja hoću ovdje istaći, a to su mi i kolege rekli i iz Veterinarske komore itd., da da upravo ovo što ste spomenuli ne može se smanjivati ovlasti veterinarske službe, a u isto vrijeme da opstoji ta služba, jer sve je dobro dok je dobro, dobro je dok se ne pojavi kakva epidemija. Pa mi znamo šta je bilo '95., '96. godine kad smo imali u Slavoniji trihinelozu, kad je oslobođen onaj dio Vukovara itd. Da nije Da nije veterinarska služba bile tako pa tisuće i tisuće svinjskih uzoraka koji su pregledani i na taj način se smanjio taj broj. Danas hvala Bogu nema, koji slučaj se javi, ali smo mi na neki način, sami veterinari su odrezali si granu na kojoj su sjedili jer više nema tisuće i tisuće tih pregleda koji su koštali toliko i toliko, nego se puno smanjuje broj dok se da ne kažem opet neka epidemija ne pojavi kao takova. to je ono za čeg se mi borimo, ako se sve moguće oboljenja smanje ili ukinu na terenu normalno da će se i Upravo zbog toga ono što se mora raditi, a radit se mora taj pregled mesa, ljudi moraju jesti itd., nemojmo kako se zove da veterinarska uprava bude ta koja će sa takvim jednim, ne znam da li je to planskim ili neplanskim primanjem tolikog broja službenih veterinara dovesti u situaciju one koji danas …/Govornik se ne razumije./…, jer ti poslovi se i danas rade, i ovih 60 kad primite te poslove danas ljudi, rade po stanicama. Hvala lijepa. Hvala. Nitko nije spomenuo samo onu jednu vrlo važnu funkciju veterinara, oni koji idu u terenskom radu, koji u Slavoniji to je poznato, kad ide veterinar na mopedu pa,

To će državni tajnik sve objasniti. Gospodo zastupnici, evo pokušat ću ja bar na dio ovih pitanja odgovoriti. Prije svega veterinarski sektor zaista je važan i bitan, a veterinari dali su svoj veliki obol i doprinos u zdravstvenoj zaštiti, prije svega životinja, jer im je to struka, ali napose u zaštiti zdravstvenoj ljudi i nas potrošača. Na ove upite, evo koje ste diskutirali i raspravljali o smanjenju ne znam zaposlenih u veterinarskim organizacijama, u službama, u odnosu na povećanje broja zaposlenih veterinara u državnoj upravi, u upravi za veterinarstvo i u upravi Moram reći, evo mi smo preuzeli pravnu stečevinu, a evo prije, oko pravne stečevine. Pravna stečevina iz 12. poglavlja je 35% ukupne pravne stečevine. Ako mogu to plastično prikazati ukupna pravna stečevina, evo kažu negdje na 100 tisuća stranica pisanog teksta, 35% otpada na 12. poglavlje, a njega su uglavnom odradili veterinari, kako oni u upravi, tako i oni u veterinarskim organizacijama i službama, i odradili su u smislu pristupnih aktivnosti i uspostavljanju novog sustava sigurnosti hrane kroz institucionalnu i inu i inu prilagodbu, evo veliki doprinos završetku evo poglavlja 12., a u konačnici i završetku naših pristupnih pregovora za članstvo u Europsku uniju. Novi je način evo službenih kontrola koje se sukladno pravnoj stečevini obavljaju. Dapače imali smo mjerilo u tom segmentu, jer te kontrole koje su obavljale naše veterinarske organizacije sa svojim djelatnicima jednostavno one su obavljale te kontrole i naplaćivale i to je bio jednostavno razlog da su bile u sukobu interesa. Mi smo to morali razriješiti, razriješili smo na način da smo evo da smo evo organizirali taj dio službenog ili veterinarskog nadzora u vidu službenih kontrola, sukladno iskustvima zemalja ili najvećeg dijela zemalja Europske unije, na način evo da smo ustrojili službe putem veterinarskih inspektora, a napose onog dijela službenih veterinara u obavljaju tih evo službenih kontrola. Moram reći u smislu evo garantiranja zdravstvene ispravnosti hrane animalnog porijekla, svojevremeno to smo jamčili mi kroz inspekcijski nadzor i inspekcijske službe. Sukladno pravnoj stečevini jamstvo za zdravstvenu ispravnost hrane mora jamčiti isključivo proizvođač, znači subjekat u poslovanju, a naše službene kontrole i taj službeni nadzor koji obavljamo je u funkciji da ta proizvodnja teče sukladno određenim standardima, koji jamče potpunu zdravstvenu ispravnost hrane. Dapače, mislim da veterinarstvo kao struka, kao profesija nije izgubila ništa evo od onog statusa kojeg je imala, dapače malo su evo prepozicionirane snage, malo više sada veterinara imamo u sustavu evo državne uprave kroz upravu za veterinarstvo i upravu za veterinarske inspekcije, ali praktički ostao je isti broj ljudi, dapače mislim da je značaj veterinarske struke u novom sustavu itekako bitan, i daje svoj doprinos svemu tome. I još zahvaljujem na svim ovim raspravama, zahvaljujem na podršci, i još imamo jedan i ovdje amandman Odbora za zakonodavstvo, koji je nomotehničke prirode i kojeg prihvaćamo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Zaključujem raspravu. Prekidam sjednicu, nastavak sutra u 9 Konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji. Hvala.